**Antunović, Željka (SDP)** Na redu je 5. točka današnjeg dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 263 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandman se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Još jedanput gospodin Pavlaković državni tajnik. Hvala lijepa. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama su izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu. Što valja tu napomenuti? Da sukladno pregovaračkom stajalištu Republike Hrvatske u poglavlju 7 – Pravo na intelektualno vlasništvo. Usklađujemo se sa svim direktivama vezano za to. Također napomenuti da poglavlje 7 je i zatvoreno u 12. mjesecu 2008. godine na sastanku međuvladine Konferencije o pristupu Republike Hrvatske Europskoj uniji na ministarskoj razini i tu smo zauzeli čvrste obaveze da će Republika Hrvatska Zakonom o industrijskom dizajnu izmijeniti na način na koji je ovdje pred vama i predložen. Izmjene možemo grupirati u četiri različita smjera. Prve izmjene upravo se odnose na definiciju proizvoda. Industrijski dizajn sukladno praksi država Europske unije moguće je zaštititi tzv. "get up" proizvod. Tu se radi ustvari o cjelokupnoj opremi proizvoda pa čak i prostora. U vrijeme pisanja Zakona o industrijskom dizajnu najčešće se kao "get up" zaštitila oprema knjiga pa je uslijed manjka drugog adekvatnog prijevoda u zakonskoj definiciji ušla upravo oprema knjiga u mjesto samog "get upa". Međutim, "get up" je puno širi pojam od same opreme knjige jer predstavlja opremu bilo kojeg proizvoda. Stoga predlažemo brisanje pojma "knjiga" tako da …/Govornik se ne razumije./… dio definicije proizvoda obuhvaća samo oprema. Nadalje, predviđa se mogućnost nastavak postupka. To je bitno naglasiti. Po uzoru na odredbe u Zakonu o patentima i Zakonu o žigu uvodi se mogućnosti nastavka postupka usprkos propuštanja roka i bez postojanja određenog opravdanog razloga zbog kojeg bi propuštanje roka nastalo ako se zahtjev za nastavak poslova podnese unutra dva mjeseca od dana propuštanja. Uvođenjem ove mogućnosti …/Govornik se ne razumije./… da se radi o stjecanju privatnih prava. Znači, tu možemo produžiti sam rok postupka tih dva mjeseca ako se propusti u samom u samom dijelu postupka. Treće izmjene odnose se na odredbe tzv. dizajna zajednice. Tu je bilo prema direktivama i sugestijama Europske komisije dodatno izmijeniti ovaj zakon koji bi obuhvatio izmjene navođene prijavom dizajn zajednice kao ranijih prava te ukidanje mogućnosti zabrane upotrebe dizajn zajednice koji će svoj učinak proširiti na područje Republike Hrvatske u trenutku pristupa zbog postojanja nekog od apsolutnih razloga u Republici Hrvatskoj na koji dizajn nije bio ispitivan. Naime, ovo posljednje nije bilo moguće predviđeno u mehanizmu proširenje učinka dizajn zajednice niti u odnosu na druge države koje su do sada pristupale Europskoj Četvrta izmjena tiče se predviđanja posebnog roka za očitovanje na odbijanje zahtjeva i proširenje učinaka međunarodne registracije industrijskog dizajna. Sukladno međunarodnim ugovorima kojima je uspostavljen i sustav međunarodne registracije industrijskog dizajna odbijen je zahtjev za proširenje učinaka međunarodne registracije, industrijski dizajn na neke države šalje se međunarodnom uredu koji te obavijesti prosljeđuju podnositeljima međunarodne registracije. Predviđa se da podnositelj prijave u roku od 60 dana od dana primitka pisane obavijesti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo odbijanje registracije može na takvo odbijanje očitovati. Kada bi se ta odredba kao do sada primjenjivala i na međunarodne registracije do gore navedenog bilo bi nemoguće utvrditi od kada rok počinje teći. Zato se traži ova izmjena te se predlaže da stoga da se predviđeni dulji rok u kojem stranke dostavljaju očitovanje a to je četiri mjeseca s time da taj rok počne teći od datuma, od obavijesti o odbijanju zaštite neovisno o tome kada je ona i nositelj primio. ovim izmjenama postigli bi potpunu usklađenost sa europskom pravnom stečevinom na području europskog dizajna. Molimo vas za podršku ovih dopuna i izmjena zakona. Hvala vam lijepa.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 Nema ga. Gubi pravo na raspravu. U ime kluba zastupnika SDP-a zastupnik Zdenko Franić. štovani gospodine državni tajniče, štovani ravnatelju, kolegice i kolege zastupnici. Kako se dobre ideje pretaču u dobar marketinški proizvod? Odgovor možda najbolje leži u dobrom dizajnu. Pri tome dizajn treba shvatiti kao proces koji zahvaća Pri tome dizajn treba shvatiti kao proces koji zahvaća sve faze razvoja proizvoda ili usluga od zamisli pa do konačnog plasmana na tržištu, a industrijski dizajn jeste primijenjena umjetnost sa ciljem da se spoje i unaprijede estetika i funkcionalnost proizvoda široke uporabe sa ciljem boljeg marketinga i bolje prodaje. Dakle, za dobar industrijski dizajn nužno je i kompleksnije istraživanje koje uključuje i socijalni i gospodarski i tehnološki kontekst. Industrijski dizajn je još jedno područje intelektualnog djelovanja, zasigurno vrijedno zaštite. Industrijskim dizajnom se dakle štite vanjski izgled, odnosno pojavnost nekog proizvoda. Ali činjenica jest da su mnoga istraživanja pokazala da profitabilnost nekog proizvoda se može postići ili unaprjeđivanjem tehnologijskih karakteristika ili dizajna, pri čemu je omjer između ulaganja u tehničko unaprijeđene i dizajn otprilike jedan naprema deset. Dakle, iskustveno je dokazano da dizajn prodaje proizvod. U eri masovne industrijske proizvodnje čisti utilitarizam i kvaliteta proizvoda naprosto nisu dovoljni, već se traži i estetska kvaliteta. Takva kvaliteta je plod intelektualnog stvaranja kao i ostali oblici intelektualnog vlasništva, pa sukladno tome posjeduju i odgovarajuću zaštitu. Međutim, industrijski dizajn podrazumijeva i mora voditi računa i o ergonomiji, odnosno znanosti o radu kao modernoj znanstvenoj disciplini kojoj je zadatak istraživati čovjekov organizam i ponašanje kao i funkcionalnost samog proizvoda. i dizajn nije samo jednostavna umjetnička kategorija, već multidisciplinarna kategorija koja povezuje mnoga područja znanosti. Kako bi se osiguralo da predmet što više oblikom slijedi neku namjenu, upravo su nam i potrebni dizajneri. Svatko će primjerice sjesti u neki stolac koji nas svojim oblikom mami da u njega sjednemo ili neku ručku koja nas mami da ju primimo i otvorimo. Međutim, u cijelom tom kontekstu napomenimo nekoliko stvari. Valja spomenuti da se industrijskim dizajnom ne može zaštiti onako oblikovanje proizvoda koja se protivi javnom interesu i moralnim načelima. I ovaj zakon se odnosi na izmjenu definicije proizvoda, predviđanje posebnog roka za očitovanje na odbijanje zahtjeva za proširenje učinaka međunarodne registracije industrijskog dizajna, te usklađivanje sa odredbama Zakona o zastupanju u području intelektualnog vlasništva. Interesantno evo i sam državni tajnik je spomenuo kako se u zakon uvode i neke kategorije npr. "get up" proizvodi koji podrazumijevaju cjelokupnu opremu proizvoda ili čitavih interijera, a mi nemamo zapravo hrvatske riječi za to. I dok se mi sporimo u pravopisu jeli neću ili ne ću, ovakve bitne naizgled trivijalne stvari, zapravo nam nekako prolaze nezamijećene, te hrvatski stručnjaci iz pojedinih područja koji bi trebali aktivno razvijati hrvatski jezik tu pomalo zakazuju čak i u onim područjima koja su njima samima od vitalnog interesa. Vezano uz dizajn podsjetimo se i na činjenicu da hrvatski dizajneri imaju izuzetnu tradiciju, da hrvatski dizajn od oblikovanja predmeta opće uporabe pa do opredmećivanja u arhitekturi ima briljantu povijest. Međutim, gdje smo mi tu danas? Nacrt strategije razvoja hrvatskog dizajna koji je svojedobno započet na žalost još nije ugledao svjetlost dana. Pa eto, za hvaliti je ova inicijativa da se izmijeni, dopuni i unaprijedi postojeći Zakon o industrijskom dizajnu. Međutim, upitajmo se gdje je uopće nama danas industrija? Što mi to štitimo? Jeli domaće dizajnere ili one koji tek kane doći u Republiku Hrvatsku? A podsjetimo se da zbog broja osvojenih međunarodnih nagrada, priznanja, referenci hrvatski dizajneri su i sami postali jedan od najisplativijih i najsigurnijih izvoznih hrvatskih proizvoda. Što bi mi trebali danas u ovim ostacima ostataka industrije koje još u Hrvatskoj imamo itekako cijeniti. Pa bih završio riječima finskog industrijskog magnata Kristera Ahlstroma koji je rekao: "Dizajn znači I zbog toga ovaj zakon valja podržati, ali isto tako valja se zapitati gdje je naša nacionalna strategija razvoja hrvatskog dizajna koji može biti jedan od najisplativijih hrvatskih proizvoda, te uljuditi i sam eksterijer i interijer u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HNS-a, zastupnik Željko Vincelj. Poštovana potpredsjednice Sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Prema tvrdnjama predlagača ovim izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu u potpunosti se usklađuje naše zakonodavstvo na području intelektualnog vlasništva sa pravnom regulativom Europske unije započeno novim Zakonom o industrijskom dizajnu 2003. godine i njegovim dopunama 2007. godine. Znamo da je dizajn u suštini vanjski izgled nekog proizvoda, industrijskim dizajnom kao jednim od oblika intelektualnog vlasništva štite se prostorna obilježja proizvoda tj. vidljiv oblik i obris, industrijski ili zanatskih proizvedenih predmeta ali i njegova plošna plošna obilježja, tj. šare, crte, boje ili tekstura te kombinacije navedenih obilježja. Zaštićeni industrijski dizajn osigurava vlasniku isključivo pravo korištenja odnosno izrade, ponude, stavljanja u promet te uvoza ili izvoza proizvoda. On predstavlja intelektualno vlasništvo čiju uporabu vlasnik može odobriti drugim osobama na određeno vrijeme davanjem licence ili ga može u potpunosti prenijeti na drugu osobu. Temeljni uvjeti koje neki dizajn mora zadovoljiti za priznanje zaštite su novost i individualni karakter dizajna te da njegova obilježja nisu isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom. Posljednjih godina sve je veća ekspanzija sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva čemu između ostalog pridonosi globalizacija, porast broja inovacija, količine i trgovina znanja, spajanja i preuzimanja tvrtki. Taj proces je posebno izražen u području računalne tehnologije, telekomunikacija i elektrostrojarstva a u posljednje vrijeme i energetike. Ovim promjenama zakona mijenja se definicija proizvoda čiji dizajn se štiti uvodi se mogućnost nastavka postupka, zaštite industrijskog dizajna i kada su propušteni rokovi za obavljanje neke radnje uz uvjet plaćanja posebne pristojbe i troškova. Zatim se regulira način ostvarivanja prava iz Zakona o stranim, pravnim i fizičkim osobama preko ovlaštenih zastupnika te neki tehnički detalji vezani uz međunarodnu registraciju industrijskog dizajna. Iz tih razloga Klub Hrvatske Narodne Stranke će podržati predložene Izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu zastupnik Branko Kutija. Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice i gospodine državni tajniče, ravnatelju, kolegice i kolege. S obzirom na obvezu Republike Hrvatske da u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji uskladi propise iz područja intelektualnog vlasništva sa propisima Odredbe Zakona o industrijskom dizajnu su gotovo u potpunosti usklađene sa pravnom stečevinom Europske unije, direktivom 98/71 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 98. o zakonskoj zaštiti dizajna. Temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske od 16. listopada 2008. usvojeno izvješće o ispunjenju obaveza iz poglavlja 7. Pravo intelektualnog vlasništva Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo od 15. listopada 2008. U izvješću se između ostaloga Republika Hrvatska obvezala u skladu sa preporukama komisije iznijetim u tijeku pregovora dodatno izmijeniti Zakon o industrijskom dizajnu zbog čega je potrebno donijeti znači predloženi zakon. Predložene su izmjene zakona u skladu s pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske za poglavlje 7. Pravo intelektualnog vlasništva. Znači osnovna pitanja koja se uređuju predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu jesu: izmjena definicije proizvoda, predviđanje mogućnosti nastavka postupka, izmjena odredaba o dizajnu zajednice, usklađenje sa odredbama zakona o zastupanju u području intelektualnog vlasništva i predviđanje posebnog roka za očitovanje na odbijanje zahtjeva za proširenje učinaka međunarodne registracije industrijskog dizajna. Predloženim zakonom u potpunosti se usklađuje znači hrvatsko zakonodavstvo u području industrijskoga dizajna sa pravnom stečevinom Europske unije uključujući i one odredbe koje će biti primjenjive tek od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Podržati ću donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem se. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Za pojedinačnu raspravu na redu je zastupnik Željko Jovanović. Hvala gospođo potpredsjednice Sabora. Pa evo ja bih iskoristio priliku rasprave o ovom zakonu da ukažem na silne probleme koje ova djelatnost ima u Hrvatskoj. Mi donosimo jedan zakon a zapravo te djelatnosti gotovo da i nema. Želimo li da se hrvatski proizvodi izdvoje u svijetu kao konkurentni onda je vrlo bitno da osim kvalitetne sirovine se puno ulaže i u njihovu različitost, osobitost, upravo preko politike industrijskog dizajna, kao osnove gospodarskog razvoja svugdje u svijetu. Hrvatska još uvijek nije ni blizu iskoristila potencijal dizajna kao kralježnice nove konkurentnosti gospodarstva. Jedan pionirski pokušaj hrvatskog dizajn centra iz 2004. godine koji je želio biti posrednik između dizajna, gospodarstva, Vlade, nije doživio do danas dovoljno snažnu podršku Vlade Republike Hrvatske. Razvoj dizajna potrebno je poticati i osvježavati, neposredno ga uključivati u strateška planiranja. Jer dizajn ne oblikuje samo proizvode već i usluge, on stvara dodanu vrijednost za proizvođača ali i za korisnika bilo da je riječ o opremi za stanovanje, prijenosnom računalu, odjeći, sektoru javnih usluga, ili nacionalnom identitetu. Vrlo ilustrativan primjer Hrvatskog centra za dizajn, koji je pokrenuo, a jučer smo raspravljali i o tome i proteklih dana, održivi razvoj, dakle, pokrenuli su jedan projekt kojeg su nazvali dizajn za održivi razvoj. Bio je to kako su ga ondje nazvali ledolomački projekt dizajna u drvnoj industriji. Hrvatska posjeduje ogroman sirovinski izvozni potencijal a cilj tog projekta dizajn za održivi razvoj bio je potaknuti dijalog između hrvatskih dizajnera i proizvođača drvne industrije u Hrvatskoj kako bi se stvorili svi potrebni preduvjeti za kvalitetan nastup, konkurentan nastup i na domaće i na inozemnom tržištu. Sjetimo se samo nordijskog primjera poticanja razvoja dizajna u sklopu pojedinih industrijskih grana koji je pokrenut neposredno nakon II. Svjetskog rata, dakle, oni se bave industrijskim dizajnom već 60 godina pa stoga ne čudi da su upravo Finska i Danska od malenih nerazvijenih zemalja danas dosegle ovaj svoj nivo upravo zahvaljujući industrijskom dizajnu. Dakle, industrijski dizajn, mi donosimo zakon, u Hrvatskoj ga gotovo i nema, nije kozmetički tretman proizvoda, on zapravo rješava problem tvrtke društva u cjelini pri čemu se multidisciplinarno surađuje u svim sektorima društva. Ovaj spomenuti projekt, dizajn za održivi razvoj krenuo je 2004., međutim hrvatska Vlada već 2005. uskratila je sve potpore tom projektu tako da potencijal industrijskog dizajna u Hrvatskoj uopće nije iskorišten. Koliko je meni poznato u Hrvatskoj ima oko 150 mladih dizajnera. Većina od njih radi po marketinških agencijama ili prodajnim salonima, a svoju stručnost i sposobnost dokazuju nažalost na inozemnim natječajima gdje nerijetko pobjeđuju, ali u Hrvatskoj se vrlo malo koriste. Stoga naglašavam još jedanput, rasprava o ovom zakonu trebala bi poslužiti kao poziv da Vlada Republike Hrvatske veću pažnju posveti razvoju industrijskog dizajna u Hrvatskoj, jer iza svakog uspješnog gospodarstva danas u svijetu nalazi se dizajn kao neizostavni dio konkurentskog proizvoda. podsjećam vas da Hrvatska pokrivena 40% teritorija najkvalitetnijim šumama, ali naša drvna industrija uz svu tu kvalitetu drvnu masu uglavnom izvodi poluproizvode ili drvnu masu. Prema tome, to sigurno nije put kojim ćemo osigurati da u poslovanju poraste i dobit i vrijednost dionica pa prema tome biti će žalosno ako samo donesemo ovaj zakon, a zapravo industrijski dizajn ne dobije zasluženo mjesto koje će omogućiti da hrvatska industrija, da hrvatska proizvodnja radi sa većom dobiti što će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, povećanje bruto domaćeg proizvoda i naravno veći standard u Hrvatskoj. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Za pojedinačnu raspravu prijavljen je i zastupnik Zvonimir Puljić. Hvala, gospođo potpredsjednice. Gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Odmah ću na početku reći, podržat ću Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, s konačnim prijedlogom zakona jer se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Predlažući ovaj zakonski prijedlog predlagatelj navodi da je u tijeku pregovora o poglavlju 7. komisija preporučila, Vlada Republike Hrvatske prihvatila dodatno izmijeniti Zakon o industrijskom dizajnu, "Narodne novine" 173/03. i 76/07. koje primjenjujemo od 1. siječnja 2004. te Pravilnik o industrijskom dizajnu, "Narodne novine" 72/04. 72/04. i 117/07. koji je stupio na snagu 14. studenog 2007. i na taj ga način uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije, Direktivom 98/71 EC parlamenta i vijeća od 13. listopada 1998. o zakonskoj zaštiti dizajna. Na temelju takvog stajališta Vlade Republike Hrvatske privremeno je zatvoreno poglavlje 7. Pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, a u skladu sa Pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. obvezni smo implementirati u svome zakonodavstvu odredbe koje uklanjaju preostale razlike u zakonodavstvu na ovom području u prvom kvartalu ove 2009. godine pa to obrazložuje i hitni postupak u donošenju ovog zakona. Tekstu prijedloga zakona priložena je izjava o usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije i usporedni prikaz usklađenosti odredbi, a prijedlog sadrži i one odredbe koje će biti primjenjive tek od od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Republike Hrvatske. U ovom prijedlogu izmjena i dopuna korigira se određenje pojmova u članku 2. tako da se ispravlja krivi odnosno reducirani prijevod engleskog pojma "get up" koji je u važećem zakonu preveden kao oprema knjige, jer je u to vrijeme taj pojam bio najčešće korišten u vezi knjiga, mada je njegovo značenje znatno šire te je riječ oprema prikladniji i točniji naziv. Jer, proizvod u smislu industrijskog dizajna znači bilo koji industrijski ili zanatski predmet obuhvaćajući u tome pakiranje, opremu, grafičke simbole, tipografske oblike slova, dijelove namijenjene uklapanju, ali isključujući računalne programe. Zato je ova izmjena definicije proizvoda sasvim opravdana i potrebna. Dopunjuju se i odredbe u vezi utvrđivanja datuma podnošenja prijave industrijskog dizajna i to u smislu eksplicitne zabrane proširenja predmeta čija se zaštita zahtijeva, a kojoj je utvrđen datum podnošenja te se dopuštene izmjene svode na ispravak imena ili adrese podnositelja, pogreške u tekstu ili prijepisu ili neke druge očite pogreške, ali čijim ispravkom se ne proširuje predmet zaštite. Uvodi se i mogućnost nastavka postupka po analogiji sa mogućnošću predviđenom u Zakonu o patentima kojom se omogućava podnositelju prijave za registraciju industrijskog dizajna izvršiti propuštenu radnju u postupku ako podnese zahtjev, uplati upravnu pristojbu i naknadu troškova upravnog postupka u roku od dva mjeseca od dana saznanja za pravne posljedice bez obzira na uzrok propusta i njegovu opravdanost. Izmjenom članka 44.c bezuvjetno se utvrđuje da su dizajn zajednice i prijava dizajna zajednice raniji dizajn u odnosu na nacionalne dizajne i prijave dizajna, nakon prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Izmjenom članka 51. važećeg Zakona o industrijskom dizajnu otklanja se proturječnost da Zakonom o zastupanju u području intelektualnog vlasništva, jer je važeći Zakon o industrijskom dizajnu predviđao kao ovlaštene zastupnice samo osobe upisane u Registar zastupnika pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a u ovom izmijenjenom omogućava se zastupanje i odvjetnicima upisani u registar koji se vodi pri Odvjetničkoj komori. Dopunama članka 52. uređuje se rok obavijesti o odbijanju međunarodnih registracija na način da izuzetno počinje teći ne od dana primitka, nego od dana odašiljanja pa je primjereno da on bude dulji i to na četiri mjeseca. I na kraju još jedanput ponavljam, podržavam izmjene i dopune ovog zakona. **Antunović, Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Predstavnik predlagatelja nema više potrebe obratiti se zastupnicima stoga zaključujem ovu raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.